Prelazimo na - Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 18. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Nataša Vujec, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnici. Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti utvrđeno je da predsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. U skladu sa navedenim Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 18. stavka 5. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti predlaže Hrvatskom saboru razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hrvatska energetska regulatorna agencija je samostalna neovisna i neprofitna javna ustanova, a temeljni zadatak joj je obavljanje regulacije energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj primjenom načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti. Kao takva HERA je važan segment u postupku utvrđivanja cijena energenata u Republici Hrvatskoj. Mišljenja koja HERA izdaje u postupku utvrđivanja cijena i reguliranja cijena energije mogu se značajno odraziti na stabilnost energetskog tržišta. I bez tog mišljenja nemoguće je promijeniti cijenu energije. Odgovorno i profesionalno postupanje obrambenog vijeća HERA-e, prilikom utvrđivanja davanja, objavljivanja i komuniciranja navedenih mišljenja od velike je važnosti. Unatoč tome u aktualnom slučaju izdavanja mišljenja o zahtjevima za povećanja cijena toplinske energije Upravno vijeće HERA-e postupilo je na način kojim je narušilo ove principe i stabilnost sektora toplinarstva u Republici Hrvatskoj. U navedenom postupku činjenice su sljedeće. HERA je donijela i objavila mišljenje samo za 7 tvrtki od 11 koje su podnijele zahtjev, za preostale 4 tvrtke koje su također podnijele zahtjeve mišljenja nisu dana, ni objavljena, niti dostavljena u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a time je povrijeđeno načelo ravnopravnosti stranaka u postupku. HERA je zahtjeve za davanje mišljenja razmatrala kroz razbolje i do punih 5 mjeseci i na kraju utvrdila mišljenje samo za pojedinačne toplinarske tvrtke u energetskom sektoru. Ovako odugovlačenje s procedurom donošenja mišljenja i parcijalno razmatranje problema sektora,

i ekonomičnosti, da se u upravnim stvarima postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode, te uz što manje troškova. Vlada Republike Hrvatske smatra da je upravno vijeće HERA-e činom davanja mišljenja za pojedine toplinarske tvrtke, a ne za cijeli sektor toplinarstva, koje je već dulje vrijeme u teškoćama, dovelo tvrtke koje nisu dobile mišljenje u diskriminirajući položaj te posljedično izazvalo nepotrebno uznemiravanje javnosti prije mogućnosti donošenja bilo kakve odluke od strane Vlade Republike Hrvatske. Nadalje, navedenim postupcima, predsjednik Upravnog vijeća agencije i članovi upravnog vijeća učinili su teže povrede dužnosti sukladno statutu, jer nije osigurana primjena načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti u obavljanju poslova što se smatra jednom od osnovnih dužnosti članova Upravnog vijeća HERA-e. S obzirom da druga podstavka 1. stavka 18. članka Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti navodi da je razlog za razrješenje članova upravnog vijeća i teža povreda statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije, Vlada Republike Hrvatske predlaže razrješenje Hvala na pozornosti. Hvala lijepa državnoj tajnici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika SDP-a će podržati razrješenje Upravnog vijeća bi stao, kako bi stvari funkcionirale tražimo da se, i bilo bi dobro da ste već danas došli sa prijedlogom tko će Kako je HERA saborska agencija, znači jedno tijelo regulatorno koje nadzire energetski sektor, i koje nema mali utjecaj, nego veliki, smatramo da je nedopustivo da se nađemo u zrakopraznom prostoru narednih nekoliko mjeseci. Klub zastupnika SDP-a nije bio zadovoljan s radom HERA-e i mnoge stvari koje je HERA radila upozoravali smo da nisu dobre i tražili smo prilikom zadnjih izvješća da se upravno vijeće mijenja. Navest ću samo neke od stvari koje su HERA-u obilježile u proteklih dvije godine. HERA je svoj rad, odnosno predsjednik gospodin Galić protekle dvije godine, obilježile su ga rad, njegov rad mnoge afere, prije svega kupnja prostornog prostora od JANAF-a za 50 milijuna kuna, gdje je 40 djelatnika HERA-e zamijenilo 170 djelatnika JANAF-a. Primjerice njegov, njemu je stan dao HEP, znači tvrtka koju je trebao gospodin Galić nadzirati preko HERA-e, dobio je mogućnost otkupa jeftinog stana od HEP-a. S druge strane mnoge stvari koje su vezane uz njegov rad su bile financirane od HERA-e, a nisu imale nikakve veze sa praktičnom vrijednošću u realnom njegovom poslu, primjerice tečajevi za nadzornike na Ekonomskom fakultetu, a zna se da gospodin Galić nije mogao biti član nadzornog odbora po svojoj dužnosti. Mnoge te stvari koje su obilježile, skandali koji su obilježili njegov rad nisu bili razlog za smjenu, ali bi razlog za smjenu bio taj šta nije obavijestio premijerku premijerku Kosor o tome da je riješio određeni predmet i dao mišljenje, bilo pozitivno, bilo negativno određenim tvrtkama koje se bave energetskom djelatnošću. Znači to je bio razlog. Nisi obavijestio direktno premijerku Kosor prije nego što si pustio odluku van, a odluku su objavili sukladno zakonu javno na portalu HERA-e i bila je dostupna cijeloj javnosti, pa tako i premijerki Kosor. Naravno, kako nije prije pitao odmah ekspeditivno zahtjev za njegovu smjenu je bio upućen i evo ga danas ovdje na …/Ne razumije se./… Afere nisu bile razlog, ali zato što nisi obavijestio premijerku Kosor I zato vrlo jednostavna poruka svima, a posebno je važno zbog toga što se radi o agenciji za, regulatornoj agenciji koju imenuje Sabor. Poruka svima u regulatornim agencijama tko ne misli kao premijerka Kosor dobit će otkaz. I naravno da to nije dobro, i naravno da tako ne treba biti i ne smije biti, regulatorne agencije zbog toga i ne rade svoj posao kako treba, zbog toga šta se boje kako će pojedina njihova odluka imati refleksiju na Vladu, na premijerku Kosor i da li će zbog toga eventualno biti smijenjen. I zbog toga imamo probleme i sa Agencijom za tržišno natjecanje, vidimo veliku aferu koja se valja i vidimo da je Olgica Spevec bila na konzultacijama kod premijera Sanadera bivšeg, kada se postavlja pitanje preuzimanje MOL-a udjela i INA-i. Te stvari su sve posljedice ovakvog ponašanja koje je bilo na djelu zadnjih 6 godina, a premijerka Kosor ga nastavlja upražnjavati. Ako ne misliš kao šta mislim ja, dobit ćeš otkaz. E to nije smisao regulatornih agencija. Smisao regulatornih agencija je da da imaju mogućnost regulirati tržište pojedino i da zaštite hrvatske potrošače od negativnih utjecaja tog tržišta, i monopolističkog ponašanja pojedinih pojedinih tvrtki. To naravno ne rade, ali rade po diktatu politike što god treba. Da se vidi to, pogotovo na pitanju HERA-e, vidi se zbog toga što je u Upravnom vijeću HERA-e od 5 ljudi, 3 bilo ljudi koji su došli iz HEP-a. Pa kakva je to onda regulacija tržišta kada toliki utjecaj ima jedna tvrtka na regulatorno tijelo? I gospodin Galić i još 2 članova su bili prije zaposlenici HEP-a. I sada bi oni kao trebali kontrolirati što HEP radi, kako HEP radi i da li se ponašaju odgovorno i na najbolji mogući način prema potrošačima u Hrvatskoj. Naravno da to nije realno očekivati i naravno da se to ne dešava u praksi. A kada smo kod poskupljenja, pa HEP prošle godine je digao cijene energije u većini gradova gdje vrši isporuku. ponašao se ponekad i naravno HERA mu je dala dopuštenje da digne cijene i nije pitanje dizanja cijene se pojavilo sada prvi puta kada je premijerka Kosor reagirala, ali nije reagirala kad su se dizale cijene u Zagrebu za 15,7% u Osijeku za 23%, u Samoboru za 13%, u Zaprešiću za 13%, tada nije reagirala, tada ju to nije smetalo, uzbuđivalo, ali sada je reagirala zbog jednog pozitivnog mišljenja i smijenila Upravno vijeće HERE. Nije reagirala isto tako kada je HERA se postavila u političku poziciju i pokušala utjecati i na rezultate lokalnih izbora. Ista tvrtka HEP Toplinarstvo je podignulo cijenu, pazite ovo, u Zagrebu 15,7%, a samo 20km do Zagreba u Velikoj Gorici 47% i na taj način pokušala politički utjecati na donošenje odluke i na neki način na lokalne izbore u u Velikoj Gorici. Tada nije HERA-u ništa interesiralo, tada nije reagirao ni bivši premijer Sanader, ni sadašnja premijerka Kosor jer naravno politički je to HDZ-u odgovaralo. Nažalost takav rad, odnosno ne nažalost nego takav rad SDP ne može podržati. I reći ću još jednu činjenicu, a to je da je HERA zbilja, i predsjednik Upravnog vijeća HERA-e da je zbilja radio posao za koji je bio zadužen vjerojatno nikad ne bi sada došlo do skandala, odnosno ne bi bilo skandala sa HEP-om i prodajom struje TLM-u. HERA i njezin predsjednik su imali mogućnost napraviti nadzor nad energetskim subjektima sukladno odredbama Zakona o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti. Zašto HERA nikad nije napravila nadzor nad HEP-om koja je najveća tvrtka u tom sektoru? Nikad, niti jedan puta djelatnik HERA-e, stručne službe HERA-e nisu ušle u HEP. da su radile svoj posao ne bi bilo skandala HEP-TLM i prodaje jeftinije struje. To nije zasmetalo premijerku Kosor. Zbog čega to ne istakne kao razlog zašto treba smijeniti Upravno vijeće? Zato što bi HERA onda vrlo vjerojatno ove upitne poslove puno ranije otkrila. Naravno, da politički to nije odgovaralo Vladi niti premijera Sanadera, ali niti premijerke Kosor. iako podržavamo promjenu vijeća zbog toga što smo cijelo vrijeme isticali na slab rad, nepravilnosti u radu, moramo glasati za, ali ovaj način rada koji sada primjenjuje Vlada, odnosno vladajuća stranka HDZ, ne možemo podržati jer on samo doprinosi tome da regulatorne agencije slabije u budućnosti, ako je uopće moguće slabije, rade svoj posao. Agencije moraju tu biti radi potrošača, a ne radi HDZ-a. Na kraju, jedino što molim prilikom predlaganja novih članova jer to nismo još dosada dobili, da se vodi računa o tome da ti članovi ne budu u takvom sukobu interesa kao što su bili protekli. Ne mogu 3 od 5 članova HERA-e doći iz tvrtke koju bi oni trebali nadzirati, regulirati, odobravati im cijene i to je praksa koja je nedopustiva. U našim svim regulatornim, gotovo, neću reći svim, gotovo svim regulatornim agencijama sjede ljudi koji su u sukobu interesa. U HERA-i, u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, u Agenciji za regulaciju telekom tržišta, svagdje, svi su ljudi povezani sa bivšim tvrtkama gdje su do prije nekog vremena radili i oni bi kao trebali štititi interes potrošača, a ne interes tih tvrtki. I tu praksu treba završiti. molimo da se prilikom budućeg prijedloga ove agencije, ali i svih ostalih vodi računa o tome. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, ispravljam netočan navod kolege Marasa koji je kazao da smjena Upravnog vijeća HERA-e se događa zato što o mišljenju HERA-e nije obaviještena premijerka Kosor. Dakle, to apsolutno nije točno. Naime, do ove smjene dolazi zbog nepoštivanja procedure, zbog odugovlačenja procedure jer se 5 mjeseci čekalo na mišljenje i zahtjev toplinarskih tvrtki, radi selektivnog pristupa jer od 11 koje su podnijele zahtjev za mišljenjem samo su 4 dobile mišljenje i isto tako zbog soliranja jer se ponašaju kao da su van sustava. Dakle, to su pravi razlozi smjene.

zbog načelnog stava premijerke Kosor "ako ne misliš kao ja onda te treba smijeniti". To nije istina. Mogli ste čuti iz uvodnog obrazloženja državne tajnice da je riječ o težoj povredi statuta same te institucije. Dakle, zbog toga dolazi do smjene,

tvrdnje koje se odnose na neprihvatljivu prodaju jeftine struje TLM, HEP itd., afera koja je medijski spin. Dragi gospodine lijepo je pričati o struji kad ne znate ništa o struji. Kad bi nešto znali o struji onda bi o tome govorili i kompetentnije, stručnije i utemeljenije. 12. 4. 2007, 12. 4., izvolite ja sam profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 12. 4. 2007. godine, dozvolite gospodine predsjedniče da kažem. 12. 4. 2007. godine kada je potpisan ugovor razlika u cijeni struje je bila ispod 1 eura po megawat satu, ispod 1 eura po megawat satu, ispod 1 eura, isti ugovor kao što je bio onaj 12. 4. 2007. je dogovoren i biti će potpisan idućih dana, cijena struje je 0,28 puta ELB kroz 14,5 megawat sati po toni po toni aluminija. Uvedena je jedino zaštitna klauzula i cijeli problem se dogodio kao posljedica svjetske gospodarske krize kada je LMI tj. cijena tone aluminija na Londonskoj burzi sa 2,5 tisuće pala na 1200 dolara po toni. To je jedina država, to je jedina afera u svijetu u kojoj gospodarska kriza se proglašava kriminalom. To je vaš rezultat i vaš doprinos boljem razumijevanju Hrvatske gospodarske scene. Hvala lijepa. Idemo dalje. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Dragan KOvačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Naime, Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati odluku o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Naime, mi smatramo da svi u sustavu trebaju biti odgovorni da neovisnost kada se pozivamo kada je u pitanju HERA i koju ona treba imati ne znači da je netko van sustava i da može raditi što hoće. Neovisnost je vezana uz neovisnu stručnu procjenu, to nitko ne dovodi u pitanje, ali kada ta neovisna struka pristupa selektivno kada tendenciozno tempira kada će donijeti neko mišljenje i tendenciozno tempira kada će ga pustiti u javnost, onda to više nije struka onda je to nešto drugo i takvim postupcima sami članovi upravnog vijeća doveli su u pitanje svoju neovisnost. Vlada predlaže članove Upravnoga vijeća, Sabor imenuje članove Upravnoga vijeća, prema tome i HERA je dio sustava i ona treba obavljati svoj dio posla i doprinositi ukupnoj energetskoj politici države. Kao dio sustava, soliranje, nepoštivanje procedure, odugovlačenje procedure, selektivan pristup, ne može biti način rada tako jedne važne institucije i za to se mora snositi odgovornost. Uz to svojim postupanjem odnosno selektivnim postupanjem prema 11 toplinskih tvrtki, HERA je dovela u pitanje tržišnu ravnopravnost i dovela je u diskriminirajući položaj nekoliko tvrtki, dakle konkretno u ovom slučaju 4 tvrtke, u odnosu na onih 7 kojima je odgovorila na zahtjev, no treba i tu naglasiti sa pet mjeseci zakašnjenja. Dakle, jasno tempirajući ovu odluku prema svom nahođenju, odnosno svoje mišljenje. Ne može netko stvarati sustav, a netko ga minirati, neovisnost ne znači da netko može raditi što hoće. Sve mjere pa i poskupljenja u ovo vrijeme gospodarske krize moraju biti i nije dopustivo da netko solira u takvom sustavu. Vlada ulaže ogromne napore kako bi stabilizirala i energetski sektor, koji ima ključni utjecaj na cijene, na kalkulacije u zdravstvu, na standard građana, i to ne može biti dovedeno u pitanje ovakvim neodgovornim ponašanjem ovakve institucije. Prema tome, Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Odluku Vlade o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća hrvatske energetske regulatorne agencije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran BEus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub HNS-a i Hrvatske stranke umirovljenika smatra da je ova tema dovedena do razine tragikomedije i to iz više razloga. Prije svega zbog toga što je Vlada od svoje sjednice 29. travnja do danas izravno svojim djelovanjem pokušala uniziti ulogu Hrvatskoga sabora. Kako? Sve one rasprave koje je Hrvatski sabor vodio o djelovanju HERA-e kao regulatorne agencije nisu vrijedile ni pišljiva boba kada se ocjenjivala odgovornost HERA-e, a sada jedan jedini događaj koji je izmakao kontroli, a koji što je najgore od svega, samo isključivo svjedoči da je HERA pokušala biti neovisna, izazvao je takav bijes, da je bilo jasno već 29. travnja da je gospodinu GAliću i svim drugim članovima upravnoga vijeća odzvonilo i da ih nitko više spasiti ne može a osobito zbog toga što je njihov politički zaštitnik u Remetincu. Dakle, ništa vrijedilo nije, što smo mi u ovome Domu ukazivali na propuste i u proceduri, i u poštivanju statuta, i u poštivanju zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, o tome da je potpuno nedopustivo da se cijene povisuju odjednom za 47%, kao što je to bio slučaj u Velikoj Gorici, gdje je nekoliko stotina građana protestiralo prije godinu dana na cesti, ništa to vrijedno nije bilo. Ništa vrijedno nije bilo kada smo govorili o skandalima koji se vuku za HERA-om kao takvom, za ljudima koje je vode, dakle to ništa nije vrijedilo. Ali kada je Agencija očito svjesna da ima šum na kanalu sa Ministarstvom gospodarstva i Vladom, poštujući proceduru jer je tako isto reagirala i ranije, dakle objavila je neobvezujuće mišljenje na svojim web stranicama, jer HERA-ino mišljenje ne obvezuje, što je najgore od svega, to se nije uklopilo u politiku Vlade i istoga časa upaljen je alarm i bilo je jasno da gospodin GAlić i njegov tim više ne mogu ostati. I možemo mi sada govoriti što god hoćemo, da smo mi na to upozoravali i ranije, da je praksa HERA-e bila nedopustiva, a što je najgore od svega da je u ovome slučaju HERA pokušala biti doista neovisna od Vlade, i da će za to platiti glavom. Koja je to poruka koja se šalje regulatornim agencijama u Republici Hrvatskoj? Ma da ti nije palo na pamet zauzeti stav koji najprije nisi iskomunicirao sa nadležnim ministarstvom odnosno s Vladom. Prema tome, tu svoju neovisnost i samostalnost ostavi iza vrata jer kada ministar financija kaže da neovisnost nije da radi tko što hoće, kao što je rekao na sjednici Vlade 29. travnja onda je to vrlo jasna poruka koliko je sati. Ne petljajte se tamo gdje mislite da vam je mjesto i tamo što zakon propisuje da vam je mjesto, nego budite sa strane i čekajte impute od Vlade koja jedina može odgovorno funkcionirati u ovome sustavu. Kako drugačije protumačiti riječi premijerke koja je na Vladi 29. travnja jasno i glasno kritizirala HERA-u rekavši da je ona izgleda neovisna jedino od odgovornosti. Pa ona je odgovorna Hrvatskom saboru a ne Vladi. Prema tome, kakva odgovornost prema Vladi. Vlada nije inicirala razgovor odgovornosti upravnoga vijeća ovdje u ovom Saboru, nego je došla sa zahtjevom za smjenu. To su dvije vrlo različite stvari. Sada odjednom ne valja ono što je valjalo godinama. Ali građani koji su bili varani, izigrani, koji su u vrijeme ekonomske krize na svojoj koži osjetili što to znači kada se politika petlja u regulaciju energetskih djelatnosti pa kada dobiju preko noći 45 ili 50% veće račune neće zaboraviti što se ovdje događalo. I sada smo u jednoj šizofrenoj situaciji, pa nitko ne može poduprijeti upravno vijeće koje stoji iza takve politike i na to Vlada računa. Ali mi moramo biti svjesni da ovakav pristup Vlade zapravo ruši ugled Hrvatskoga sabora. Glasati za ovaj prijedlog Vlade znači uniziti ugled Hrvatskoga sabora. Glasati protiv njega znači abolirati vodstvo HERA-e za sve ono što je radila proteklih godina na što smo s pravom ukazivali da ne valja. Stisnut ćemo mi zube, ali nećemo zaboraviti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Daniel Srb, Srb, gubi pravo na raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospodin Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Najprije imamo ovdje dva različita tumačenja razloga za ovu smjenu. Jedno tumačenje razloga smo čuli od državne tajnice, a njega kao što vidimo i kolega Matušić brani, ne zna se zašto kada je svima jasno i kada je to objavljeno u svim dnevnim novinama, na Hrvatskoj radio-televiziji što je izjavila premijerka Kosor. Premijerka Kosor nije govorila ali baš ni o jednom od ovih razloga koje je ovdje državna tajnica navela kao o razlogu za smjenu Tome Galića. Ona nije ništa govorila o rokovima koji se ne poštuju, ona ništa nije govorila o tome da se narušava jednakost subjekata pred tim regulatornim tijelom ili na tržištu. Ona je rekla samo jedno: "Ako netko donosi odluku o poskupljenju onda o tome mora obavijestiti Vladu. A ja kao premijerka o tome nisam ništa čula niti sam dobila informaciju". To je ona rekla. Prema tome, sve što se upire kolega Matušić da objasni i državna tajnica da objasni da su neki drugi razlozi ovdje u pitanju, pada u vodu. To je naprosto neistina. Istina je jedna jedina. Tomu Galića se smjenjuje zbog toga što je neposlušan bio. Nije pitao premijerku a eto usudio se donijeti nekakvo mišljenje na koje inače po zakonu ima pravo. Drugo što je sporno ovdje, što mi dobivamo prijedlog za rješenje toga upravnoga vijeća, a nemamo nikakav prijedlog imenovanja. Znači kada se razriješi Tomo Galić i upravno vijeće nitko neće voditi HERA-u. nitko neće odlučivati niti nadgledati cijeli energetski sektor. To su HEP, to je JANAF, to su najveća poduzeća. Vladi uopće nije bitno da li će to netko nadgledati ni kakvo je stanje u regulaciji energetskog tržišta. Njoj je bitno smijeniti Tomu Galića jer je bio neposlušan. Čak se nije potrudila ni pronaći neke druge, da istovremeno sa razrješenjem predloži nove ljude. Dakle, taj isti Tomo Galić nije smijenjen kada je kupovao stan od HEP kao bivši zaposlenik HEP-a po povlaštenoj cijeni, ali vjerojatno nije smijenjen zbog toga što je u tom slučaju pitao premijerku jel da to napravi, a ona mu je to dopustila. Nije smijenjen kada si je uplaćivao tečaj za nadzornika, a s ove pozicije ne može biti ni u kakvom nadzornom odboru. I kada je taj tečaj plaćao novcem te HERA-e, a valjda zato što je i zato pitao premijerku pa mu je ona to dopustila da na taj način troši HERA-ine novce. Smijenjen je onda kad nije pitao. A što nije pitao? Nije pitao smije li raditi ono za što ga je zakon ovlastio njega i cijelu HERA-u tj. da donese neobvezujuće mišljenje i da ga sukladno zakonu objavi na web stranicama HERA-e. Nije smijenjen onda kada je kršio zakone ali je smijenjen onda kada je postupio po zakonu. To je interesantan odnos premijerke Kosor i cijele Vlade prema dužnosnicima kojima je bilo što povjereno. O sukobu interesa već je ovdje bilo nešto rečeno. Uistinu nije dobro kada u nezavisna regulatorna tijela, ljudi dolaze iz onih subjekata koje moraju nadzirati. Kao što je to slučaj između HEP-a i HERA-e. I sada je opet interesantan stav HDZ-a prema tome. Ovdje nisu vidjeli sukob interesa, nikakav, ali kod imenovanja 11. člana Programskog vijeća Hrvatske radio-televizije, vide sukob interesa i tamo gdje ga nema. I kažu da bi se eventualno, možda mogao pojaviti sukob interesa, pa ne žele imenovati 11. člana vijeća. Ovdje gdje je sukob interesa evidentan evidentan e to ne smeta ni gospodinu Hebrangu ni Markovinoviću ni ostalima u HDZ-u i u njihovu klubu, a smeta ih u Odboru za informiranje. Jako neobično poimanje pitanja sukoba interesa. Jedna vrlo selektivna primjena tog principa o neovisnosti HERA-e. Dok je HERA uoči lokalnih izbora, a očito je sada, po nalogu i uz dopuštenje premijerke Kosor jer vidimo da ona ne može podnijeti ako se nju nešto ne pita, ako ju nezavisna regulatorna agencija nešto ne pita, odobravala poskupljenje plina u Velikoj Gorici za 46%, u Zagrebu za 15%. Dakle dok je djelovala, dok je slušala HDZ sve je bilo u redu. To što je građanima nanesena šteta ma vrlo važno. To što su građani u Velikoj Gorici morali plaćati plin skuplji 46% ma nije bitno pa nek plaćaju. Ali sada kad je prvi put postupila neovisno e onda ih se smjenjuje. Toliko o neovisnosti te agencije. Tko je Tomo Galić i koji su pravi razlozi smjene? Tomo Galić je u Koprivnici bio Polančecov zamjenik u HDZ-u, usko vezan uz Polančeca, znači dolazi iz Polančecove torbe. Tomo Galić je između ostaloga kriv ili nije li kriv za aferu HEP TLM. Pa HERA je bila ta koja je trebala nadzirati i upozoriti. Ne može Ne može se struja po povlaštenim uvjetima i po povlaštenoj cijeni prodavati jednoj privrednom subjektu i to još privatnom. I to ne još krajnjem korisniku te struje jer TLM nije koristio tu struju, on je samo prodavao dalje. Znači, zapravo djelovao je tu kao nakupac ili prekupac struje. HERA je trebala i Tomo Galić je trebao biti taj koji je trebao upozoriti i javnost na web stranicama, a dakako i premijerku Kosor ili premijera Sanadera tada, to se ne smije raditi, to je kriminal. Pa on je tamo zato postavljen da to nadzire. Nikoga Tomo Galić upozorio nije niti mu je padalo na pamet da upozorava kad je znao da je to politička odluka HDZ-a koju je premijerka, kao što kaže, samo potpisala. Zamislite, ništa drugo nego samo potpisala. Tomo Galić je znači u igri, on je dio tima koji je oštetio Republiku Hrvatsku za 600 milijuna kuna, a tu štetnu odluku je potpisala premijerka Kosor. I Tomo Galić je jedan vrlo neugodan svjedok. I sad se miče Tomu Galića jer pazite, ako istraga dotle dođe, a trebala bi doći za Boga miloga, da ga ne bi smjenjivali kad ga istraga obuhvati smjenjuju ga unaprijed, iz predostrožnosti, za svaki slučaj, da se danas sutra ne bi moglo povezati Tomu Galića s premijerkom Kosor i da bi premijerka Kosor sutra mogla reći pa ja sam rekla nek se smijeni Galića. To su pravi razlozi, a ne oni koje je ovdje navela državna tajnica i koji pišu u ovom obrazloženju. Prema tome, Tomo Galić ikad nije trebao biti ni postavljen za šefa HERA-e. To su ta HDZ-ovska imenovanja, to su te HDZ-ovske perjanice, to su ti umreženi ljudi, a rezultat toga je 600 milijuna štete štete za Republiku Hrvatsku. Smjenu Tome Galića treba podržati, o tome nema nikakve dvojbe. Nadamo se da će Vlada biti pametnija i odgovornija kod predlaganja novih. Svi smo zastupnici, ali nismo ni istražni suci ni državni odvjetnici ni suci i možda bi se trebalo oko toga malo, da ne pretvaramo sabornicu kao što sam puno puta rekao, u policijsku istragu, u državno odvjetništvo i u sud.

skrenuti pozornost na jednu stvar. Naime, gospođa premijerka s ovim prijedlogom je zorno prikazala što misli o neovisno agencija, što misli o neovisnosti bilo kojeg tijela ili institucije u Republici Hrvatskoj, o njihovom mjestu i poziciji u Hrvatskoj državi i hrvatskom društvu. Kakva odgovornost, samo poslušnost. Ako netko samo zazvoni na neku nepravilnost, tome je odzvonilo. To je njezina famozna borba protiv korupcije i time se ustvari pokazala unaprijed i ono što u biti jeste, nikakva jahačica konja kojim ona čvrsto drži uzde nego jednostavno jahačica apokalipse. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo i odgovor na ovu izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ma o kakvoj borbi protiv korupcije kolegice vi govorite? Pa taj isti Tomo Galić je novcima HERA-e kupio slike u vrijednosti 70 tisuća kuna od supruge zastupnika HDZ-a Milinkovića. Nikog to smetalo nije. Jel tada premijerka Kosor došla ovdje pred Sabor i tražila njegovu smjenu? Da li tada je bilo tko od HDZ-a rekao tom istom Galiću pa slušaj čovječe tako se radit ne može? Jel to ikoga zasmetalo? Ovdje u ovom Saboru HDZ-ovce smeta jedino kad se istina govori, onda čak i predsjednik Sabora reagira. Hvala. Najbolje je šutit jer svak' karta kanta, u nas se kaže.

riječi HEP i HERA spominjao sam jako često i još neka prezimena. Neki od njih su sada u pritvoru a neke od prezimena koje sam često spominjao bi trebalo sada smijeniti. I koliko god sam bio uporan i upozoravao da u energetskom sektoru Hrvatske imamo toliko nereda, korupcije i čudnih poteza. Uvijek se prelazilo preko toga tako dugo dok nije iz nekih drugih razloga ili nekih drugih tijela vlasti došlo do spoznaja da ima podosta razloga za istrage, pritvaranja, podizanja optužnice. Upozoravao sam na činjenicu da je kadrovski HERA preslik HEP-a. Nikoga nije bilo briga. Usput kad velim HERA misleći na ovu agenciju regulatornu sjetih se božice Here. Hera je izvršila preljub, a bila je božica braka i jako je naljutila Zeusa i mora biti maknuta. Osjetila je ljutnju Zeusa. Kako to da u obrazloženju razloga razrješenja Upravnog vijeća HERA-e nema spomena ugovor HEP Uostalom, gospođo državna tajnice tko je utvrdio činjenice koje u obrazloženju Vlade pišu da su napravili? Koje nadzorno tijelo? Tko je bio u HERA-i i ustanovio ovo što ovdje piše? Gospođa Kosor? Ona je potpisala ovaj podnesak. Dakle, ovdje nitko nije. Niste se potrudili napisati tko je utvrdio postupanje upravnog vijeća tako kao što ovdje piše. Ja sam pregledao njihova priopćenja i njihove dokumente na web stranicama godinu i pol dana unazad. To što su uradili u ovom slučaju koje je inkriminacija zbog kojega tražite smjenu radili su cijelo vrijeme. Ja sam postavljao pitanje kako to da mišljenja HERA-e u povećanju cijene struje uvijek imaju kalendarske veze sa izborima u Hrvatskoj. su neka mišljenja davana šest i pol mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, a dva dana prije sjednice Vlade. To nikad nikoga nije smetalo. Upozoravao sam na činjenicu da pitanje privatnih investicija i proizvodnja struje recimo iz vjetro elektrana u Hrvatskoj nikako da krene ako investitor nije HEP. I da postoje određeni problemi, izražavao svoju sumnju da se o nečem sumnjivom radi. Upozoravao sam na činjenicu da pitanje čak i zakonodavnih rješenja u utvrđivanju tarifnih razreda za određivanje cijena struje pa i prava prodaje struje nije dobra. Upozoravao sam na činjenicu da HERA ne radi svoj posao zadnjih godinu i pol dana, ali unazad nekoliko mjeseci nisam pronašao ali apsolutno ništa što bi bili radili drugačije nego do sad. Je li točno da je HERA dala pozitivno mišljenje na ugovor HEP – TLM, u ugovoru o prodaji struje po povlaštenim uvjetima. Jer ako nije, ugovor bi trebao biti pravno nevaljan. Zašto su istražnici USKOK-a bili u HERA-i u vezi tih ugovora, a Vlada ne? Da li je HERA dala pozitivno mišljenje ili suglasnost TLM-u da izvozi struju? Tvrtka koja nije ovlaštena za to ili je TLM izvozio struju mimo suglasnosti i dozvole HERA-e? O tome u ovom obrazloženju ne piše ništa. Očekivao sam da u usmenom obrazloženju čujemo stvarne razloge razrješenja Upravnog vijeća. Ovo što piše nejasno je tko je to ustanovio i ne mogu biti pravi razlozi jer pravi razlozi su onda stari najmanje godinu i pol dana. Ali ako je ovo što u obrazloženju Vlade piše točno, dakle ako je to istina jesu li oni samo prekršili svoje ovlasti ili počinili i kazneno djelo? Da li Vlada namjerava podnijeti kaznenu prijavu ili kazneno prijaviti sve članove Upravnog vijeća pod sumnjom počinjenja kaznenog djela zloupotrebe ovlasti? Ovo što ovdje piše trebao bi biti razlog po mom sudu da Vlada, Državno odvjetništvo podnese prijavu pod sumnjom počinjenja kaznenog djela. To dakle, o tome se u pisanom obliku neću i usmeno nije ništa rečeno. Jer samo podnošenjem prijave možete dokazati da su ovi razlozi jedini istiniti i točni kada tražite razrješenje Upravnog vijeća HERA-e. Ako toga ne bude onda ovi razlozi doista nisu točni, onda su samo političke prirode. I na kraju završavam s pitanjem. Ako sutra ili prekosutra Sabor razriješi Upravno vijeće kada će biti imenovanje novog Upravnog vijeća? Koliko dana, vremena će biti HERA bez Upravnog vijeća i da li Vlada, gospođo državna tajnice, misli promijeniti zakon i spriječiti mogućnost potencijalnog sukoba interesa, da Upravnog vijeće Energetske regulatorne agencije ne mogu biti birani ljudi koji su poslovno bili ili jesu vezani Da li ovo iskustvo koje smo imali sad dovoljno da izmijenite zakon, način, uvjete koje članovi vijeća moraju zadovoljiti da bi se u buduće ovakve stvari sprječavale. i novo Upravno vijeće će biti u ovoj situaciji ubrzo. Ali ključno je pitanje, ako su ovo jedini razlozi razrješenja jeste li podnijeli ili ćete podnijeti kaznenu prijavu protiv članova i predsjednika Upravnog vijeća HERA-e? Hvala.

Pa evo, počeli smo u Saboru govoriti o torbama tko je iz čije torbe izašao. Ja isto ne znam iz čije je torbe izašao kolega Stazić. On to valjda najbolje zna I ujedno unaprijed se ispričavam zbog sukoba interesa koji je opravdan na Hrvatskoj radioteleviziji koje gospodin Stazić nije mogao poslati ravnatelju …/Ne razumije se./… Hrvatske radiotelevizije. Također kad je spominjao perjanice HDZ-a, mislim da su nenadmašne bile perjanice iz SDP-a dobivanjem 4,7 milijuna eura mita od Daimlera što je jasno rekord u visini mita, pa krenimo od svojih pa onda bit će vjerojatno lakše doći i do istina. Dakle, namjerno očito preskačemo, preskačemo činjenice a to da je HERA, da HERA nije postupala jednako prema svima. Naime distributeri, odnosno tvrtke koje se bave distribucijom energije, proizvodnjom energije očito nisu bile u ravnopravnom položaju, što normalno donosi štetu, za razliku velim od brojnih teoretičara a ja sam razgovarao sa nekoliko predstavnika tvrtki, jasno da su jedni bili zadovoljni, drugi nezadovoljni, ne zbog rješenja HERA-e, nego zbog redoslijeda rješavanja. Da se malo podsjetimo da je HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija nastala kao pravni sljednik Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti, da je evo ajde da malo vremena imamo, bolje možda preskočiti, da je za rad HERA-a evo značajno bilo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti u srpnju 2007., pa u rujnu 2007., dakle bavili smo se s tim, tu smo možda ma neki propust i napravili jer je evo predsjednik upravnog vijeća dobio poprilične ovlasti u HERA-i. Naime čitav niz poslova i nadležnosti postao je neposredno autonomno područje postupanja i samostalnog odlučivanja predsjednika upravnog vijeća, od izbora, imenovanja članova upravnog vijeća i neposrednog odlučivanja o njihovim statusima, do neposrednog rukovođenja nadzor a i upravljanja radom stručnih službi. Dakle očito da ćemo tu nešto morati mijenjati, a od propusta, opet kažem da ne duljim, evo rijetko su sazivani sastanci savjeta za regulatorna pitanja i savjeta za zaštitu potrošača, a u posljednje vrijeme kad su mijenjani tarifni sustavi i pripremana mišljenja na prijedloge promjena visine tarifnih stavki, ti savjeti nisu niti jednom sazvani. Propušteno je u proces pripremanje i donošenje izmjena važnih podzakonskih akata i promjena visina tarifnih stavki, uključiti normalno i druge institucije, a posebice Udruga za zaštitu kupaca, končano i same kupce. I sad donoseći pojedina, normalno pozitivna mišljenja i objavljujući ih ne u cijelosti, nego djelomično na svojoj Internet stranci, a bez istovremeno prikaže i zahtjeve energetskih subjekata na koja se ta mišljenja odnose, HERA je ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske stavila pred gotov čin u pogledu daljnjeg predlaganja i odlučivanja. Istovremeno s ove institucije javne vlasti konfrontirano s energetskim subjektima i s javnošću i dakako s kupcima. Dakle u vrijeme kad stvarno nastojimo zaštititi i kupce, kad nastojimo zapravo da svi ovi subjekti energetski, pogotovo i dobro djeluju, kad nastojimo napraviti neku pomirbu, normalno svaka panika koja se pojavi na, u državi, na tržištu, normalno da odgovara, velim i kolegi Staziću i svima ostalima, ali je ipak cilj da ako se i to radi, da se radi ravnopravno i pošteno. Sve to dogodilo se uz skinuta ograničenja i ograde koje su sve prije neki dan važeće metodologije tarifnih sustava, odnosno tarifni sustavi koliko toliko imali. Time ozbiljne negativne posljedice, procedure utvrđivanje i donošenju tarifnih stavki, odnosno u cjelokupnom regulatornom okviru tek treba očekivati, uključujući tužbene zahtjeve energetskih subjekata prema institucijama Republike Hrvatske. Dakle, i to bi se moglo dogoditi zbog, opet kažem neravnopravnog tretmana. Zbog načina vođenja i postupanja HERA-e u energetskom sektoru i na tržištu energije, dakle riječ je o električnoj energiji i plinu, došlo je do zastoja u procesima restrukturiranja i odvajanja energetskih djelatnosti, a onda i otvaranju tržišta energije. Naime tržište energije se očito, trebat će otvoriti više. U svrhu nesmetanog i što uspješnijeg rada HERA-e njene pozicije neovisnog regulatora energetskih djelatnosti, samostalne, neovisne i neprofitne javne ustanove osnovane radi uspostave i provođenja regulacije energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj nužno je izvući odgovarajuće zaključke i pouke iz dosadašnjih iskustava njenog rada i rada njenog upravnog vijeća. Naime novo upravno vijeće, a to znači novi predsjednik upravnog vijeća i svi njegovi članovi trebaju učiniti sve da se to ostvari. Pretpostavka za to je jasna i razvidna suradnja s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva odnosno Vladom Republike Hrvatske. Nadalje, potrebno je provesti i zahvate u važećem zakonodavnom i regularnom okviru, kako bi se uočeni brojni nedostatci i nerazvidnosti formalno otklonile. Znamo da Republika Hrvatska ima obvezu izgradnje razvidnog i efikasnog zakonodavnog okvira za energetski sektor, odnosno uvođenje tržišta i odvijanje tržišnih i javnih usluga. To su uvjeti sudjelovanja u europskim energetskim tijekovima i tržištima. U svezi s tim razvidan je i efikasan sustav regulacije energetskih djelatnosti i treba biti cilj i obveza, budući da se time stvaraju dobre neposredne pretpostavke, za sve ostale pozitivne procese u svezi s energetskim sustavom, njegovim restrukturiranjem, liberaliziranjem, zatim diversifikacijom vlasništva, te pokretanjem novih razvojnih projekata, u što niže rizike i negativne utjecaje na okoliš i ljude. Sva dostupna iskustva ukazuju na nužnost dobre i razvidne suradnje zakonodavca i regulacijskog tijela u nacionalnim okvirima, a to je moguće jedino i uz uvjet da radi javno, naravno u cijelosti unutar okvira zakonodavstva Republike Hrvatske, te da pritom dosljedno i u izričaju i duhu, dakle u praksi slijedi odgovarajuće europske standarde i rješenja za energetske sektore i tržišta. Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske imaju pravo i obvezu stvoriti odgovarajući regulacijski okvir u Republici Hrvatskoj, a HERA obvezu i mandat kao nezavisno regulacijsko tijelo unutar tog okvira, postupati dosljedno po unaprijed poznatim pravilima i načelima. Dakle, dosljedan i jasan regulacijski okvir i poštivanje načela koje donose odgovarajuće ekonomske direktive organizaciji energetskog sektora i tržišta, danas se u Europi smatra ključnim preduvjetom razvoja ili privlačenja stručnih poslova i investicija. Republici Hrvatskoj svakako mora biti cilj uključivati se u takve poslove i privlačiti ih, jednako kao i investicije u energetski sektor i njegove institucije. Republika Hrvatska mora aktivno sudjelovati i u regionalnim tijekovima i tržištima, odnosno projektima i poslovima koje oni donose. Uloga i odgovornost HERA-e time su još i veći. Ona u tom mora aktivno surađivati s odgovarajućim državnim institucijama, tijelima vlasti i ustanovama kako god mi, Jer nama očito suradnja, nama, govorim zapravo oporbi, oporbi suradnja očito ta ne odgovara jer ako je suradnja onda je diktat, a samostalnost agencija ovisi o kvaliteti agencija. A mislim da će doći sad na red sve agencije pa možda će neke trebati i ukinuti s čim se svakako slažem. One koje su bespotrebne i one koje su neučinkovite, a to ćemo napraviti ovdje svi zajedno ja mislim na veselje svih nas. zbog svih ovih ranije navedenih propusta HERA-e ja podržavam evo da se smijeni i ravnatelj, isto tako i članovi Upravnog vijeća HERA-e. Hvala. Gospodine zastupniče i dame i gospodo morat ću se još jedanput umiješat prije nego dam ispravak netočnog navoda. Dakle, nepotrebno je naglašavati, ali izgleda da je svako malo to ipak trebamo obnoviti to naše saznanje da je u Hrvatskoj Ustavom utvrđena dioba vlasti. Na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Nije u vezi mita, u vezi kamiona ništa dokazano, a mi nismo ni policajci, ni državni odvjetnici ni suci. Kao što nije dokazano ni šteta od 600 milijuna koja je nastala eventualno u HEP-u itd. Pustimo organima vlasti koju smo sami ustanovili da rade svak svoj posao i svedimo naše rasprave u okviru onoga što mi možemo govoriti. Može se govoriti o nekoj sumnji itd., to je u redu. Ali da mi tu već govorimo kao o gotovoj stvari, presuđenoj i ne znam što. Mislim da nije u redu.

odnosno ovo upravo što ste vi rekli govoriti, jer ako uvaženi zastupnik zna tko je uzeo mito dužnost građanina, a posebno zastupnika bi bila da to prijavi. I zahvaljujem evo što ste upozorili sada jednog i iz HDZ-a. Međutim evo sad ću, tu vam zahvaljujem, iako idete u mirovinu, najavili ste, vidim da još dobro primjećujete to i svaka vam čast. A evo sad ako mogu ovaj ispravak netočnog navoda, vezano za ravnatelja u sjeni. Pa da je gospodin Stazić bar i ravnatelj u sjeni vjerojatno bi znali i prije nekoliko mjeseci tko je potpisao ugovor za onaj ciklus preprodaje struje i tko na kraju krajeva treba odgovarati. Hvala lijepa. Dame i gospodo, budući da je sad 13,30 evo, a imamo još 2 rasprave i Vlada će se očitovati o ovoj raspravi zaključno, ja ću sada prekinuti raspravu. Nastavit ćemo u 15 sati i prvi je na redu gospodin Zvonimir Mršić, potom Slavko Linić i na kraju predstavnica Vlade. A u 13,30 je prestala mogućnost prijave za 10 minuta rasprave. Hvala vam lijepa i dobar tek.